natjecanja i članka 22. Zakona o državnim potporama. Novi prijedlog akta usklađen sa primjedbama Vlade Republike Hrvatske primili ste u pretince. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za gospodarstvo, razvoj i obnovu. Izvješća ste primili na sjednici. Vlada je dostavila mišljenje. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno dopuniti? Ne, ne želi obrazložiti. Želi li izvjestitelj odbora uzeti riječ?